благодаря Вносители са народните представители Петър Славов и Мартин Димитров на 16 май 2016 г. Няма доклад на Комисията по бюджет и финанси, на която е разпределен Законопроектът, и затова преминаваме към становище на вносителите. Имате думата, уважаеми господин Славов.

той касае Фонда за гарантиране на влоговете в банките и отчетността му, тоест задължението му да бъде отчетен пред българските граждани по Закона за достъп до обществена информация. Знаете, по този Закон, включително и това Народно събрание направи промени, направи подобрения, разшири предмета на отчетност на държавните и общински органи, с основната цел тези органи да са в услуга на гражданите и да са отчетни пред тях каква работа вършат. проблемът обаче? Идва оттам, че Фондът, както установихме в хода на съдебно дело, което водихме преди време срещу него, именно защото отказа да ни даде информация по реда на Закона за достъп до обществената информация, представители на Фонда, и то от ръководството на Фонда за гарантиране на влоговете считат, че това не е държавен орган и не е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация. Това ни се струва, меко казано, странно, но откровено е незаконосъобразно, тъй тъй като, както и в съдебните решения, които след малко ще посоча, може да прочетете, че ясно и недвусмислено българският съд е казал, че счита Фонда за институция, задължена по Закона за достъп до обществена информация, предвид начина на формиране на управителния му орган и функционирането му. И за да не изпадаме в хипотезата, абсурдната хипотеза, по-скоро гражданите да не изпадат в хипотезата да цитират това съдебно решение на представители на Фонда, които да им казват: да, ама то касае само конкретния случай, затова Вие, ако сте толкова убедени – един вид, съдете ни отново, искайте съдът отново да постанови и да ни задължи да Ви предоставим информация, за нас е ясно, че трябва да направим малка промяна в Закона и ясно и категорично да кажем, че този орган е задължен субект по Закона за достъп достъп до обществена информация. Защо е толкова важно той да бъде отчетен и да предостави информация, когато бъде питан? Едва ли е нужно да Ви напомням, че именно Фондът за гарантиране на влоговете назначава синдиците в банка в несъстоятелност и това в контекста на КТБ в момента е една изключително болезнена за обществото тема, която неведнъж сме дискутирали, тема – която включително с колеги регулярно поставяме, и в рамките на парламентарния контрол се стараем да получаваме тази отчетност до голяма степен, за която говоря, като поставяме въпроси към министъра на финансите, а той от своя страна, изисква от въпросния Фонд и въпросните синдици информация колко пари са събрали от източеното в КТБ, какви дела се водят, какъв е напредъкът по тях и така нататък, и така нататък – тоест цялата информация, която на практика не само нас, но и цялото общество го интересува, по отношение на обема средства, които ще могат да бъдат възстановени от откраднатото, от източеното от КТБ, от онези близо 4 млрд. лв., че и повече всъщност, но тези четири милиарда, които на практика данъкоплатецът осигури, за да могат да бъдат платени гарантираните влогове. Общата сума отиде над 6, както си спомняте, от загубени средства в тази потънала банка. Това е смисълът на предлаганите промени. Моля Ви наистина да ги подкрепите. Тези от Вас, които проявяват интерес, могат спокойно да погледнат и две съдебни решения. Едното е на Върховния административен съд

решения на практика касаят само конкретните казуси, само конкретната жалба по конкретното заявление по Закона за достъп до обществената информация. Ако искаме този принцип, който е извел съдът,

Обръщам се към Вас с настоятелна молба за подкрепа на Законопроекта с много кратки мотиви. За какво става дума? Ако някой от Вас, колеги, иска да разбере с днешна дата колко пари е възстановил Фондът за гарантиране на влоговете в масата на несъстоятелността от КТБ например, може да получи отговор единствено през министъра на финансите. Фондът за гарантиране на влоговете казва, че не е задължено лице и не е длъжно да отговаря на въпроси било то на депутати, или граждани. Според Вас редно ли е, допустимо ли е? Редно ли е един Фонд, който работи със стотици милиони публични средства, който се занимава с много важен въпрос като КТБ, да не е публично отчетен по Закона за достъпа на обществена информация? Или поне да има спор, дали такава отчетност съществува, или не. Колегата Славов Ви информира за решение на българския съд. Съдът казва следното: според съда, Фондът е отчетен, така или иначе, и следва да дава информация по Закона за достъп до обществена информация. Това не пречи обаче на въпросния Фонд на всеки неудобен въпрос – чуйте ме добре, на всеки неудобен въпрос да не се дава отговор, да се отказва информация и да трябва гражданите или депутатите да водят дело в съда за получаване на информация, каквото дело ние с колегата Славов водихме. водихме. Призовавам Ви да подкрепите. Става въпрос за нищо повече или по-малко от прозрачност, публичност и обществен контрол. Принципът е много прост. Ако боравиш със стотици милиони публични средства, е редно да отговаряш и на въпроси на граждани, и на депутати за своята работа, В противен случай се оказва, че тези хора не се отчитат пред обществото, всъщност не е ясно и пред кого се отчитат, мен ако ме питате. Уважаеми колеги, призовавам Ви да гласувате

не по-малка отговорност за финансовата стабилност на държавата, на държавните институции, например в БНБ Комисията за финансов надзор. Има ли подобни аналогични текстове, има ли подобна аналогична възможност за достъп до информация от тези институции?

Господин Председател! Уважаеми колега Казак, благодаря за репликата Ви. Няма съмнение, че БНБ е задължено лице по Закона за достъп до обществена информация и самата Банка никога не е твърдяла нещо различно. Проблемът с Фонда за гарантиране на влоговете е, че те твърдят, че не са задължено лице, включително пред нас, и се наложи да водим дело в съда за изясняване на този въпрос. Тоест за институциите, които Вие споменахте, господин Казак, такъв казус няма. Ако има институция, с която Вие сте се сблъскали и сте видели подобен проблем, и се е наложило да търсите достъпа до информация по съдебен ред, можете, както нас, да добавите принципа на отчетност и за тази институция в този Закон, но специално с БНБ такъв казус не съществува. Ние уеднаквяваме на практика съществуващите възможности и практика достъп да има до всички, да бъде универсален и никой да не може да крие информация и да не се отчита пред обществото, така че въвеждаме един и същ принцип за всички, което е универсално. Разбира се, си сметка, че вероятно и в бъдеще ще се появят подобни казуси. Когато има такъв казус и когато някоя институция твърди и не отговаря на въпроси за достъп до обществена информация, ще се налагат и подобни промени в законодателството. Иначе има универсален принцип и той е следният: когато една организация е под обществен контрол, тя трябва да се отчита, и когато работи с обществени средства, трябва да се отчита. Това е общият принцип, така разбирам аз това законодателство. Колеги, призовавам Ви още веднъж да ни подкрепите. Изводът ще бъде следният: всеки български гражданин ще може да задава въпроси до Фонда за гарантиране на влоговете за събраните пари, да речем, от КТБ. Тази информация следва да бъде публична, нищо за криене няма. След като този Фонд взема стотици милиони лева от бюджета, включително гласувани от нас, няма никаква разумна причина да не се отчита пред българското общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Други изказвания има ли? Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 654-01-65, внесен от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров на 16 май 2016 г. Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, моля за прегласуване – колегата Делчев не можа да гласува. Но и другата причина е, че видях основно „въздържали се“ колеги, които не заеха ясна позиция всъщност искаме ли ние да има ясна отчетност, или предпочитаме да се въздържим. Така че предлагам Ви, колеги, наистина нека подкрепим този Законопроект. Ако има някакви проблеми, между двете четения могат да бъдат отстранени. Това е първо гласуване и гласуваме по принцип искаме ли да има ясна отчетност за всички органи в тази държава, които работят с публични средства, или считаме, че за някои от тях трябва да се прилагат „особени правила“. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Славов. Процедура по прегласуване.

Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, № 654-01-85, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 7 юли 2016 г., приет на първо гласуване на 15 декември 2016 г. „Закон за допълнение на Кодекса за застраховането“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

Няма изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения по принцип от Комисията текст на вносителя за § 1. Моля, гласуваме § 1 по доклада на Комисията.

„4. при сключване на застраховка на моторни превозни средства категории L1 – L5 е съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „к“ от Закона за движението по пътищата;

Комисията текст на вносителя и редактиран от същата за § 2. Гласуваме § 2 по доклада на Комисията.

„53. „Къмпинг автомобил“ е превозно средство със специално предназначение от категория М, чиито характеристики са определени в Приложение 1, част А, т. 5, подточка 5.1 от Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за за одобряване на типа на нови превозни средства и техните ремаркета. 54. „Къмпинг ремарке“ е превозно средство със специално предназначение от категория О, чиито характеристики са определени в Приложение 1, част А, т. 5,

Съобщение за Парламентарен контрол на 13 януари 2017 г., петък, 11,00 ч. 1. Министърът на отбраната в оставка Николай Ненчев ще отговори на един въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Атанас Зафиров. 2. Министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева ще отговори на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, и Катя Попова. 3. Министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева ще отговори на два въпроса от народните представители Бойка Маринска, и Димитър Делчев.

Хайтов, и Магдалена Ташева, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, - заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика в оставка Томислав Дончев – на два въпроса от народните представители Явор Хайтов, и Вили Лилков, министърът на финансите в оставка Владислав Горанов – на два въпроса от народния представител Явор Хайтов, - министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова – на два въпроса от народните представители на културата в оставка Вежди Рашидов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Петър Славов, Мартин министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева – на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев, и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев, и Станислав Анастасов, министърът на туризма в оставка Николина Ангелкова – на два въпроса от народните представители Атанас Зафиров, и Васил Антонов, - министърът на младежта и спорта в оставка Красен Кралев – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, и Валентин Павлов. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова. Поради служебни ангажименти, свързани с дейността на Кризисния щаб за защита на населението при бедствия и аварии във връзка с усложнената обстановка в страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова. Поради предварително поети ангажименти от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва и министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов. Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката в оставка Божидар Лукарски. Във връзка с ръководството на Кризисния щаб, сформиран с цел овладяване на усложнената зимна обстановка и приетия от Министерския съвет План за противодействие на битовата престъпност и координиране на организацията на специализираната полицейска операция за противодействие на битовата престъпност, която започва да се изпълнява на местно ниво, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи в оставка Румяна Бъчварова. Утре продължаваме,

въз основа на приетите на първо гласуване на 28-и октомври 2016 г. законопроекти с вносители Министерски съвет на 16 юни 2016 г., както и на законопроектите на Иван Вълков и Станислав Иванов от 7 октомври 2016 г. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Следващо такова – утре, 13 януари, от 9,00 ч.